na sljedeću točku, 3. točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaju i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Ovaj će se zakonski prijedlog raspraviti u hitnom postupku.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Još jedanput, Ivica Buconjić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepa. Isto kratko jedno obrazloženje budući smatram potrebnim istaknuti da Ministarstvo unutarnjih poslova, samim time i Republika Hrvatska

je potvrđivanje ugovora o readmisiji osoba čijih je boravak nezakonit bilo na području Republike Hrvatske ili Slovačke. Ja ću samo reći da Hrvatska, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova iz godine u godinu postiže sve bolje rezultate u kontroli nezakonitih migracija i u borbi protiv nezakonitih migracija. 2000. godine je bilo u Republici Hrvatskoj nađeno, zatečeno 24 180 stranih državljana u nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj. Nakon toga, svake godine je taj broj sve manji i manji, da bi prošle godine u Hrvatskoj bilo zatečeno 2013 stranaca u nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj, a ove godine u prvih 4 mjeseca u odnosu na 4 mjeseca prošle godine, taj broj je još manji. Sve to dokazuje da Republika Hrvatska odnosno nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova pogotovo Uprava granične policije postiže sve više standarde i da smo već vrlo blizu i uspostavi i poštivanju šengenskih europskih kriterija što se tiče kontrole i nadziranja granice budući da će vanjska granica Republike Hrvatske vrlo brzo postati i vanjska granica Europske unije. Naravno, sve to je bilo moguće zbog toga što je zadnjih nekoliko godina, četiri, puno opreme nužne za uspješno nadziranje granice nabavljeno za potrebe Uprave granične policije pa je tako nabavljeno nekoliko desetina vrsta termovizijskih uređaja svih vrsta od stacionarnih preko mobilnih. Opremili smo i tri granična međunarodna prijelaza sa potrebnom opremom radi uvezivanja u informacijski sustav Europske unije a u tijeku je isto tako i nabava još puno potrebnih tehničkih sredstava i opreme kako bi hrvatska granična policija mogla kod ulaska u Europsku uniju jamčiti da će hrvatska granica kao vanjska granica Europske unije biti zaista na najbolji način nadzirana, kontrolirana i štićena. Zbog toga predlažemo i donošenje ovoga zakona i potvrđivanje sporazuma o readmisiji osoba koje su u nezakonitom boravku između Republike Hrvatske i Slovačke. Hrvatska ima 24 sporazuma o readmisiji sa 26 država, ovo će biti 25. sporazum i smatramo da će donošenje ovoga zakona o potvrđivanju sporazuma odnosno sam sporazum još više pridonijeti da se i ovaj sve manji broj stranih državljana koji se zateknu u nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj vrate u zemlje porijekla brzo bez nepotrebnog gubljenja vremena i stvaranja dodatnih troškova. Hvala lijepa.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 Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. evo, kao što smo čuli iz izlaganja državnog tajnika vrlo je jasna intencija i čemu služi potvrđivanje ovog sporazuma, dakle prije svega povećanju prostora sigurnosti građana koje spada u Republici Hrvatskoj kao i u ostalim demokratski uređenim zemljama u vrlo visoko rangirane prioritete. Upravo je to osnaženo činjenicom da je Republika Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji te da područje migracija u jedno od onih pitanja kojima se promovira tzv. pojačanja suradnja među državama članicama kao i između država članica i budućih članica bilo razlogom da se išlo u potpisivanje Sporazuma o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit nezakonit između Republike Hrvatske i Slovačke Republike. Europska unija suočena s činjenicom drastičnog porasta ilegalnog useljavanja u zadnjih je desetak godina počela razvijati neka zajednička načela ali i direktive koje se odnose na ovo područje. Tako je prije godinu dana Europski parlament potvrdio tzv. Direktivu o povratu kojom se u zemljama šengenskog prostora daje okvir kako postupati pri povratu ilegalnih useljenika koji dolaze iz trećih zemalja. Temeljna načela kojima se Europska unija vodila pri izradi ove direktive je dobiti ujednačen standard koji u isto vrijeme i mislim da je to iznimno važno jamči sigurnost vlastitih građana odnosno prostor sigurnosti u unutarnjim granicama ali isto tako jamči poštivanje ljudskih prava osoba za koje se traži povrat s druge strane. Upravo je u tom duhu i s tom namjerom rađen i ovaj sporazum. U ovom trenutku Hrvatska i Slovačka su se sporazumjele da bilateralnim međudržavnim ugovorom reguliraju ovu materiju a kada i Hrvatska postane članicom Europske unije i članicom šengenskog prostora za ova će pitanja vrijediti ono nacionalno i europsko zakonodavstvo koje će tada biti primjereno. Ovdje u prvom redu mislim na mogućnost daljnje izmjene i dopune pravne stečevine Europske unije a sukladno tome i usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s istim. Do tada predmetni će sporazum koji će zamijeniti onaj koji smo imali potpisan iz 94. godine a koji se odnosio samo na građane Republike Hrvatske i Slovačke Republike omogućiti proširenje nadležnosti i na državljane trećih zemalja te učinkovitiju provedbu potrebnih mjera glede prihvata i predaje osoba kojih je boravak nezakonit. I na kraju, kada su u pitanju odnosi između Republike Hrvatske i Slovačke Republike ovaj će sporazum pridonijeti daljnjem unapređenju i produbljivanju odnosa između naših dviju zemalja. Zbog svega navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će navedeni sporazum. Hvala lijepo. Hvala kolegici Mariji. U ime Kluba zastupnika HNS-a zastupnik Miljenko Dorić. Uvažena gospođo potpredsjednice, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit, s konačnim prijedlogom zakona. Kolegica Burić Pejčinović objasnila je dopunski ovo što je ovdje relativno šturo nama dato u uvodnom obrazloženju, razloge zbog čega treba prihvatiti ovaj sporazum, primarno zbog ujednačavanja standarda na području migracijske politike i mi smo apsolutno za to. državnog tajnika da nam objasni tri rečenice koje nismo u cijelosti mogli razumjeti bar ne u kontekstu prethodnog teksta i onog koji slijedi, pa dajte nam malo pomognite. Ja ću vam pročitati te tri rečenice. Na stranici 5. članak 3. točka a.: „posjeduje važeću vizu koja nije tranzitna viza a koju je izdala ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat“. Naime, ne znamo kako bi Hrvatska izdala vizu za ulazak u Slovačku jednom građaninu Armenije, ili pak ako se radi o osobama bez državljanstva ili izbjeglicama. Dajte nam samo recite na što se to odnosi. Dalje, članak 8. stavak c.: 8. stavak c.: „Ugovorna stranka od koje se zahtijeva tranzit može odbiti tranzit na temelju zdravlja građana, nacionalne sigurnosti, javnog reda i drugih nacionalnih interesa države ugovorne stranke od koje se zahtijeva tranzit“. I treće i posljednje, članak 14. stavak 4.: „Odredbe ovog sporazuma se ne primjenjuju u slučaju pravne pomoći kod izručenja i prijevoza osuđenika između država ugovornih stranaka“. Zadnje samo još jedno opažanje, ne morate komentirati nam to. Dobili smo prilog preslike teksta sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku. Da li je to greška? Taj tekst je identičan ovom tekstu ovdje. Identičan je. Ako ste nam mislili pomoći eventualno pro futuro onda stoji u članku 16. u slučaju razlika u tumačenju mjerodavan je tekst na engleskom jeziku, pa ste nam barem dati tekst na engleskom jeziku da ga imamo u arhivi itd. Ali dva puta ponavljati isti tekst, mislim da je to bespredmetno. Hvala lijepo. Više nemamo prijavljenih. Ali predstavnik predlagatelja, državni tajnik Ivica Buconjić želi uzeti riječ. Dakle, evo samo kratko. Tri pitanja je bilo teško pratiti. Ovdje je jasno da se radi o sporazumu. Obje sporazumne stranke, odnosno ugovorne stranke i Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Vlada Republike Hrvatske i Slovačke su naravno morale ovaj sporazum usklađivati sa svojim unutarnjim pravnim poretkom, tako da je ovaj sporazum rezultat i plod upravo usklađivanja pravnih poredaka i instituta koji reguliraju ova pitanja i što se tiče misije državljana trećih država koje imaju vizu. To je iz članka 5. stavak 1. podstavak B. To se isto odnosi i na vaše pitanje iz članka 8. 8. stavak prvi podstavak C. I ovaj članak 14. stavak 4. Dakle, moralo se voditi računa i ovaj sporazum je plod pregovora i usuglašavanja sa pravnim porecima Republike Hrvatske i Republike Slovačke. Željka (SDP)** Hvala lijepo. Pošto više nema, aha. Imamo ispravak netočnog navoda, zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Gospođo potpredsjednice, želim ispraviti netočan navod. Naime, radi se kod članka 3a. o osobama koje imaju vizu, nego je ključno to da im je vizu izdala ugovorna stranka. Radi se o trećim državama, o građanima trećih država. Kako je moguće da Hrvatska izda građaninu treće države vizu za ulazak u Slovačku. Pa to izdaju valjda diplomatska predstavništva Slovačke, a ne Hrvatske. Nikako mi nije jasno. Odnosno nisam mogao sebi protumačiti što znači ta rečenica. Ali velim, shvaćam nije sad moguće ni vama ući u detalje i ne inzistiram. Ali je nelogično i nismo mogli dokučiti o čemu se radi. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.